Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere päevast! Alustame Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 18. töönädala esmaspäevast istungit. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun, Jaak Valge!

Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Mul on au EKRE fraktsiooni nimel üle anda eelnõu, millega muudetakse välismaalaste seadust ja kõrgharidusseadust. Aga enne, kui ma selle pidulikult üle annan, teen väikese kommentaari. Nimelt, ma arvan, et tulevikus umbes poole sajandi pärast, kui veel kirjutatakse Eesti ajalugu eesti keeles, see tähendab, et kui on säilinud ja edenenud eesti rahvuskultuur ja rahvusriik, siis hinnatakse perioodi 2008–2011 ilmselgelt kõige mustemaks [ajaks] iseseisvuse taastanud Eesti ajaloos, sest siis viidi läbi poliitikat,

Seetõttu on meil mõnes sektoris olnud teatav tööjõupuudus. Aga vale oleks väita, et Eesti inimesed mõnd tööd teha ei taha. Nad teevad sedasama tööd küll, aga välismaal, kus selle eest rohkem makstakse. Nende asemele on järk-järgult peale 2008. aasta majanduskriisi, aga eriti viimasel viiel aastal, tulnud välistööjõud ning see on meie palgad alla löönud, pärsib meie inimeste tagasitulekut ja uuendusi majanduses. Praegu, juba enne majanduskriisi jõudmist toimub meil omatööjõu asendamine välistööjõuga.

Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kaks seaduseelnõu. Esiteks, turvategevuse seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust siseminister. Ja teiseks, välisinvesteeringu usaldusväärsuse kella.) hindamise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust ettevõtlus‑ ja infotehnoloogiaminister. Mõlemad eelnõud on elektrooniliselt edastatud. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kolm eelnõu ning vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus nende edasise menetlemise. Head ametikaaslased, kohaloleku kontroll.

Ja ega siin muud olegi, kui et see tuleb panna hääletusele. Aga enne seda tuleb ka kutsung teha ja enne seda ... Ma juba mõtlesingi, et kas protseduurilisi ei olegi ja kas refräänis on midagi muutunud. Ei ole. Protseduuriline küsimus, Erkki Keldo, palun!

mis laekusid juhatusele. Punkt üks, minu [küsimus] on, miks juhatus vajadusel õigusosakonnalt analüüsi ei telli ja ise selles seisukohta ei kujunda. Või kui juhatus millegipärast otsustas saata selle tagasi sotsiaalkomisjoni [miks] sotsiaalkomisjon ei ole leidnud mitme päeva jooksul aega, et inimeste kaebusi-muresid arutada ja lahendust leida? Tegelikult tuleks selline lugemine katkestada, kuni on õiguslikult selge,

mida juhatus arutas ja seejärel ühiselt otsustas, et saadame selle tõesti juhtivkomisjoni ja palume, et nad annaksid ka meile informatsiooni, kuidas nad on otsustanud. See oli ühine otsus. Pärast seda tuli neid proteste juurde ja kindlasti me juhatuses arutame kõiki proteste, kui juhatus jälle kokku tuleb. Eelmisel nädalal oli siin pikem istung. Ma usun, et saame lähipäevadel ka teisi proteste vaadata. Aga jah, toona oli üks protest,

tulnud. Protseduuriline küsimus, Ivari Padar, palun! Mu küsimus puudutab just vaba mikrofoni. Kui me nüüd päevakorra kinnitame ja kui meil läheb perehüvitiste seaduse muutmise seaduse aruteluks, kuidas siis toimitakse vaba mikrofoniga? Kas näiteks päeva lõpul broneeritakse mingi aeg vabaks mikrofoniks, et saadikud saaksid oma mured ära rääkida? Aitäh! Ma mäletan, et selle üle me oleme siin ka varasemalt pidanud debatti, et kui

seaduste tõlgendamine, sealhulgas meie kodu- ja töökorra seaduse tõlgendamine, on niikuinii suvaalusele nihkumas, siis ma teen ettepaneku vastukajana härra Padari ettepanekule või küsimusele vaba mikrofoni kohta.

Mul on protseduuriline küsimus, millesarnast küsimust oleme tegelikult mitmel korral arutanud ja oleme jõudnud kokkuleppele, et ei peaks tegema et samale nädalale planeerime eelnõude teise ja kolmanda lugemise. Praeguses päevakorras, mis meie ees on, on kolm sellist eelnõu, mille mina leidsin, võib-olla on neid isegi rohkem. Need on seesama 619, 498 ja 600, neil kõigil on teine ja kolmas lugemine sellesse nädalasse planeeritud. Kas me oleme nüüd läinud kõrvale sellest heast tavast või kokkuleppest ja meelega panemegi järjest rohkem neid ühte nädalasse või on see lihtsalt juhus? Mis Mis selle põhjus on? Aitäh

istunginädal ja järgmine korraline istung on [alles] septembris. Ma usun, et see on põhjus, miks juhtivkomisjon on palunud, et need saaks ära menetleda. Ma arvan, et see ongi see põhjus. Tarmo Kruusimäe, palun!

inimesed on einelauas oma mõtetega ja tahavad rahulikult süüa. Teha seal sellist kontserti, ma arvan, ei oleks väga sünnis.

sel nädalal esimesest küsimusest kaugemale? Kui me ei jõua, siis kuhu see ülejäänud väärtuslik kraam sellisel juhul läheb, vaba mikrofon kaasa arvatud? Aitäh teile! Iseenesest seitse punkti ei ole palju ja esmaspäevad on näidanud, et me suudame ilusti need läbi menetleda, ka vaba mikrofoni. Mul ei ole informatsiooni, kui kiiresti me [täna] liigume.

muid üliolulisi asju, mida saadikud peavad oma valijatele tutvustama – ükskõik mis teemadel, kas või elektrienergiaga seotud

ka valitsusliikmeid neid küsimusi lahendama konstruktiivselt ja koheselt. Aitäh teile! Alustan seda protseduurilise küsimuse vastamist tervitustega Helir-Valdor Seederile. Ma arvan, et ma ei eksi, kui [ütlen, et] tema ühel hetkel tõstatas sama küsimuse protseduuriliste küsimuste voorus voorus vaba mikrofoni kohta. Ma loodan, ma ei teinud viga ja mäletasin õigesti. Aga tõsi on see, et meie kodu- ja töökorra seadus ei anna seda võimalust. Te ütlete, et juhatus peab pingutama – ma olen nõus, me kõik peame pingutama.

ikkagi mitmeid menetlusnorme, sealhulgas ei andnud ta Reformierakonna saadikutele võimalust oma muudatusettepanekuid tutvustada, kaitsta. Selle vastu on siin saalis korduvalt huvi tuntud, et tahetakse või soovitakse kuulda nende sisu, ja kodukord seda ka selgelt ette näeb, et peab olema võimalus [oma ettepanekuid] kaitsta. Need rikkumised on päris tõsised. Sotsiaalkomisjon täna neid ei arutanud, need peavad jõudma ka veel juhatusse arutelule.

Paluks nendele kolmele küsimusele vastust. Aitäh, austatud Mart Võrklaev! Ma üldiselt arvan kogu seda teie protseduurilist küsimust kuulates, kuulates, et varsti läheb kõik palju paremini. See on niisugune üldvastus teile. Aga kui rääkida konkreetselt nendest küsimustest, mis te esitasite, siis juhtivkomisjon on selle ettepaneku teinud.

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Tänan selle meeldetuletuse eest, et ütlesite, et vaba mikrofon on esmaspäeval. Kohe läks selgemaks mul see asi. Aga küsimus on selles, et ilmselgelt on Riigikogu liikmetel soovi vabas mikrofonis [sõnavõtuga] esineda. Seetõttu ma teeks sellise ettepaneku, lugupeetud Jüri Ratas, et te annate mingisuguse aja

eelnõude menetlemiseks võiks kesta just nii kaua, et ka vabas mikrofonis esineda soovijad saaksid seal oma mured ära rääkida. Ma arvan, et see on sihuke väga mõistlik ettepanek. Aitäh! Ma toetan seda ettepanekut

Mart Võrklaev, palun, protseduuriline küsimus! Ma ikkagi täpsustan oma eelmist küsimust. Mul on päriselt mure nende protestide lahendamise pärast. Ma saan aru, et juhatus on saatnud ainult ühe protesti sotsiaalkomisjoni. Sotsiaalkomisjon ei arutanud seda täna ja töökava järgi ei plaani seda arutada

proteste, meil on tugevad kahtlused selles, et komisjon ja komisjoni esimees on meie kodukorda ja menetlusreegleid rikkunud. Kuidas me saame seda sel nädalal arutada? Ja milline on teie nägemus, millal siis komisjon

Kui te küsite, millal peaks arutama seda asja, siis ma arvan, et õige oleks seda teha ikka enne kolmandat lugemist. Meil on kolmas lugemine ilusti kolmapäeval siin projektis kirjas. Ega ma ei tea, kas see päevakord läheb üldse töösse või mitte.

matemaatilise valemi või, ütleme, ühiskonnauuringute tulemusena selline arv on saadud? Siis oleks see probleem lahendatud. On see võimalik? Aitäh! Ma ütlen ausalt, et ma arvan, et selles ajaaknas see ei ole võimalik.

Neile sai saadetud sõnumeid meeldetuletusega, et äkki te tuleksite saali ja vähemalt hääletaksite oma ülioluliste ja tähtsate muudatusettepanekute poolt. Keda ei olnud, olid need saadikud. Äkki nad [võiksid]

Paul Puustusmaa, palun, protseduuriline küsimus!

Nüüd on protseduuriline küsimus Rene Kokal. Suur tänu, austatud esimees! Ma lähen edasi Tarmo Tamme küsimuse juurest, natuke laiendan seda. Te olete varem pikalt peaminister olnud.

Head ametikaaslased, palun tähelepanu! Aitäh teile! Panen hääletusele Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 18. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 49, vastu 30 ja 1 erapooletu, on päevakord kinnitatud. Head ametikaaslased, meil juhtus eelmisel istungil selline asi

68 muudatusettepanekut me vaatasime ilusasti läbi ja nüüd me oleme 69. muudatusettepaneku juures. Jutt on ikka eelnõust 619 SE. 69. muudatusettepaneku on esitanud Signe Kivi ja Vilja Toomast, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Tõnis Mölderil on protseduuriline.

Siret Kotka, Igor Kravtšenko, Aadu Musta, Anastassia Kovalenko-Kõlvarti, Tõnis Möldri, Kalle Grünthali, Riho Breiveli, Kert Kingo, Alar Lanemani, Jaak Valge, Urmas Reitelmanni, Uno Kaskpeiti, Martin Rene Koka, Anneli Oti, Marek Jürgensoni, Kaido Höövelsoni, Helmen Küti, Tarmo Tamme, Mart Helme, Sven Sestri, Helir-Valdor Seedri, Üllar Saaremäe, Aivar Koka, Priit Sibula, Lauri Läänemetsa, Heljo Pikhofi, Jaak Juske, Eduard Odinetsi, Raimond Kaljulaidi, Riina Sikkuti, Viktor Vassiljevi, Enn Eesmaa, Kersti Sarapuu, Helle-Moonika Helme, Tarmo Kruusimäe, Raivo Tamme, Martin Repinski, Dmitri Dmitrijevi, Mailis Repsi, Urmas Reinsalu, Heiki Hepneri, Andres Metsoja, Mihhail Korbi ja Marko Šorini algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (619 SE) teine lugemine. Jürgen Ligi, palun, protseduuriline küsimus!

küsimus! Aitäh! Minul ei ole infot, et keegi algatajatest oleks lahkunud Riigikogust selle eelnõu tõttu.

Nüüd edasi, jah, ma ei vastanud konkreetselt, kes on sealt oma allkirja

Tõesti, osa neid algatajaid on sellest eelnõust taganenud, see vastab tõele. Ma arvan, et Tõnis Möldri öeldud

Ma olen alati suhtunud kolleeg Ligisse lugupidavalt, ta on meie aksakall ja meie mälu kandja. Aga praegu tema küsimuse peale, kui ta küsis, kes on selle eelnõu protestiks lahkunud, [tahaksin

Õppige ära, kuigi natukene hilja võib-olla. Aga tema allkiri on sellel eelnõul olemas. Küsimus on järgmine: mis on tema tahte juriidiline staatus tänapäeval? Ta ise on Riigikogust lahkunud. ei ole Riigikogu liige, ei saa algatada eelnõusid sellises vormis, nagu meie siin saame. Küsimus on: kas tema allkiri loetakse sellega tagasivõetuks, tühiseks, või peaks äkki kogu eelnõu menetlusest välja langema, kuna üks eelnõu algataja tegelikult ei ole juriidiliselt pädev seda

Head ametikaaslased, Reformierakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele 69. muudatusettepaneku, mille on esitanud Signe Kivi ja Vilja Toomast. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 6, vastu 31, ei leidnud ettepanek toetust.95.

Aitäh! Palun seda muudatusettepanekut Reformierakonna fraktsiooni nimel hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega. Selge, see on huvitav lähenemine. Kümme minutit vaheaega. Palun!V

Mul on suur mure naaber Signe Kivi pärast. Eelmises ettepanekus ta lubas 71 eurot esimese lapse kohta, aga nüüd äkki

siin Reformierakonna saadikute mõtteviisi, noh, ma ei hakka seda kordama, sest tegelikult on see ju absurdi näide, mida Reformierakond siin praegu korraldab.

Suur aitäh! Ma pean nüüd kahjuks jätma kasutamata selle kolleegide poolt üksteisele tihti soovitud vaikuse, et parem

parandusettepanekuid arutada, kohvikusse ja ma selgitan neile. ...

teatasite, et võib-olla tuleb meile appi tehisintellekt. Aga ma tahaksin juhtida ka saadikute tähelepanu sellele, et see on äärmiselt libe tee, sest meedia võib-olla juba hakkabki mingit keskmist kokku arvutama.

kui me ei ole veel kindlad, et sellise konkureeriva hääletuse läbiminemise puhul me kasutame tehisintellekti, siis kas on mõistlik sellest rääkida, me võib-olla [tekitame] ajakirjanduses sihukese õigustatud ootuse, või ütleme, et see on meie oma žargoon siin. Tänan, Aitäh! Kuna mina seda [sõna] kasutasin – ju olin liiga lennukas –, siis ma võtan selle mõtte ja vastuse tagasi. Nii et ikka peame lähtuma mitte sellest AI-st ehk tehisintellektist, vaid meie kodu- ja töökorra seaduses sätestatust. Protseduuriline küsimus, Peeter Ernits,

Mart Võrklaev kui fraktsiooni esimees oma mõjuvõimu kasutades fraktsiooni lihtliiget Signe Kivi mõjutanud? Tema pakkumised on 66 ja 71 eurot esimese lapse kohta, aga nüüd tuleb Aitäh! Ma saan sellele protseduurilisele küsimusele vastata nii, et see muudatusettepanek on ülejärgmine, mitte järgmine. See on 72., mida teie käsitlesite.

saadikud oskaksid konkreetselt esitada eelnõusid, kus on üks konkreetne number, mitte niimoodi, et seal on 50‑st kuni 200‑ni. Aitäh!

Head ametikaaslased! Mart Helme, protseduuriline küsimus. Ma ei mõelnud, et protseduurilist küsimust proovime uuesti. Tahtsin hääletuse juurde minna. Mart Helme, palun! Lugupeetud Riigikogu esimees, hea istungi juhataja! Sel ajal, kui Amazonases käib metsade metsik hävitamine, tegeleb rohepöörde eest seisev Reformierakond Riigikogu töö takistamisega. Nõuan neilt selle lõpetamist. Aitäh! Aitäh! Nii, ja nüüd ma täpsustan, et proovime uuesti minna hääletuse juurde. Head ametikaaslased, palun selleks Panen hääletusele 70. muudatusettepaneku, mille on esitanud Signe Kivi, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Aitäh! Kuna ettepanekust on nii palju räägitud, siis paluksin vaheaega viis minutit. Aitäh! Aga hääletust ka ikka soovite, või ei soovi? Hääletus ka, selge. Meile on esimene pakkumine tulnud, head ametikaaslased, soovitakse seda muudatusettepanekut hääletada ja vaheaega viis minutit. Ootame huviga järgmist ettepanekut. Erkki Keldo, Aitäh! Kolleeg Jaanus Karilaiult väga hea ettepanek. Ka Reformierakonna fraktsioon soovib seda muudatusettepanekut hääletada, aga meie sooviksime kümme minutit vaheaega. Aitäh! Nüüd on tekkinud väike koalitsioon siin vaheaja võtmise osas. See vaheaeg tuleb, aga Reformierakond on taas [teisi] üle

ongi keeruline. Aga no see on kommenteeritud väljaanne. Seaduse mõte on ikkagi see, et kui fraktsioon soovib – ja meil on viis fraktsiooni siin –, siis seda kümmet minutit saab võtta.

see, mis seal kollases raamatus on kirjas, on seal kirjas küll, aga seaduse mõte on teine. Kas tuleb välja, et see kollane raamat on meil valesti trükitud ja siia kaante vahele pandud, kui teie ütlete, et seaduse mõte on teine? Aitäh, Aitäh! Ei, ma ei ütle, et kollane raamat on vale. Ta on hea abimees, ta on isegi väga hea abimees meile. Aga selle põhjal öelda, et üks või teine erakond, kes kuulub valitsusse ehk koalitsiooni või opositsiooni, ei saa võtta kümneminutilist vaheaega

ära toodud, milliseid protseduurireegleid saab kasutada, ja viide on ainult opositsioonierakondadele. Kui on juba kommenteeritud väljaanne, siis tavaliselt, kõikide teiste seaduste kommenteeritud väljaannetes, on toodud välja kõikvõimalikud versioonid ja kõikvõimalikud juhud. Aga siin ei ole mainitud ühegi sõnaga, et koalitsioonierakonnal kui valitsuserakonnal oleks iseenda vastu võimalik obstruktsiooni teha. Mulle ikkagi tundub, et me ei tegutse hetkel seadusega kooskõlas.

Kui vaadata seda seaduse paragrahvi, siis [näeme, et] see annab tõesti võimaluse, et kõik fraktsioonid saavad võtta enne hääletust, kui nad seda soovivad, kümme minutit vaheaega. Nojah, obstruktsioon. Meil on siin muudatusettepanekud. Nende mõte on ju teha asja paremaks. Näete, üle 1190 muudatusettepaneku, et asi liiguks paremuse poole. Erkki Keldo, palun, protseduuriline!

Lõige 2 ütleb, et enne hääletamist võib alatise komisjoni või fraktsiooni esimees või aseesimees nõuda kuni kümneminutilist vaheaega. Nii et jah, näete, sellises seisus me oleme. Ma arvan siiski, et see, mis ma just viimati ette lugesin, selle võimaluse tõesti kõigile fraktsioonidele annab. Mart Helme, palun, protseduuriline küsimus! Ma ütleksin niimoodi, et see on nagu mingisugune külavanemate koosolek siin praegu, kus otsitakse põhjendusi, miks me võime teha nii, nagu tegelikult ei või teha. Minu ettepanek on istung katkestada ja võtta kokku juhatus, vajaduse korral ka vanematekogu, Riigikogus esindatud fraktsioonide esindajad, ja selles küsimuses selgusele jõuda, sest sisuliselt ei ole meil tegemist opositsiooni obstruktsiooniga, ja väide, et kõik võivad võtta vaheaegu, ei lükka ümber seda, et tegemist on obstruktsioonilise vaheaegade võtmisega. See on jokk-skeem, et igaüks võib võtta enne hääletust vaheaja. Võib. Aga kui teha seda 1179 korda järjest,

Reformierakond tõestab meile järjekordselt, et neile on kõik lubatud, nad võivad kõiki seadusi väänata. Ja kahetsusväärselt ma pean tunnistama, et on äärmiselt kurb, et Riigikogu esimees mängib nendega kaasa. Ma

ja "opositsioonierakond" on väga selgelt ja väga üheselt mõistetavad terminid, väga selgelt ja üheselt arusaadavad mõisted. Mina ikkagi arvan, et äkki te võtaksite juhataja vaheaja ning läheksite ja arutaksite seda

küsimus on praegu selles, et teie leiate, et siin ei ole mingit probleemi. Aga on olemas sellised targad raamatud, nagu on põhiseadus, mida annab igatpidi tõlgendada, ja on olemas veel paksem, kordades paksem raamat, põhiseaduse kommenteeritud

teie arusaamises seaduse tõlgendamisel, aga kui meil on ees kommenteeritud väljaanne, et mida seadusandja on tahtnud selle [seadusega] öelda, siis igal juhul peab selle küsimuse läbi arutama siin Riigikogu juhatuses, sest see on ülioluline. Ei ole mõtet üritada kaevata labidaga auku asfaldisse, kui see on põhimõtteliselt võimatu. Tuleb kaevata seal, kus labidas sisse läheb.Me teeme praegu siin hirmsa töö ära, hääletame kümne minuti kaupa ja pärast selgub, et tegelikult

mõttes oleks mõistlik praegu võtta vaheaeg, arutada [see olukord] rahulikult läbi, võib-olla võtta juurde ka vanematekogu, et asi oleks põhjalikum. Nii et ma teen teile praegu sellise protseduurilise ettepaneku. Aitäh,

"Enne hääletamist võib alatise komisjoni või fraktsiooni esimees või aseesimees nõuda kuni 10-minutist vaheaega." Ja nüüd, peale sõna "vaheaega" on pandud punkt.

See ongi hea abimees. Teie protseduuriline ettepanek võtta praegu vaheaeg ja kutsuda kokku vanematekogu – ma hetkel veel ei näe selleks põhjust. Hetkel veel ei näe. Aga ma ütlen, et seda, mida Mart Helme ütles, ma üldse ei välista. Kui me tõesti hääletame neid väga pikalt, ja me teame, et korraline istungjärk lõpeb neljapäeval,

ja "opositsioon poliitikas" on erinevad terminid. Eraldi määratlusega on "opositsioon poliitikas", see koosneb ühest või rohkemast erakonnast, isikust või organisatsioonist, kes vastandavad end valitsusele, mõnele erakonnale või grupile, kes omab võimu.

Seaduses on ju mõeldud ühte kindlat viisi, ei ole võimalik samal ajal olla valitsus ja siis omaenda valitsuse vastu teha obstruktsiooni. Selline asi ei ole võimalik. Äkki saaks selgitust? Ma

See algatus muide ei tulnud valitsuse poolt, see tuli saadikute poolt. Nii et siin me nüüd oleme.

ilusti ütlesin, konkreetsele eelnõule 619 ja selle algatajatele, kuna me oleme Reformierakonnas öelnud, et see on tehtud uisapäisa, ilma inimesi ja eksperte kaasamata, ja sellisel kujul me ei saa seda kuidagi toetada. Vastandumine toimub konkreetsele eelnõule,

Mulle väga meeldib, et te olete punktuaalselt täpne, ühtegi viga sisse ei luba. Aga nüüd ma olen natukene dilemma ees, sest ma ei saa teist aru. Teie viitasite sellele ühele

Seesama raamat, Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse kommenteeritud väljaanne räägib sellest, kuidas

Ma ütlen, et tava on tõesti olnud selline, millele ametikaaslane Kert Kingo tähelepanu juhtis. Aga poliitika on, punkt üks, dünaamiline. Mõnikord on ka teistsuguseid lahendusi, huvitavaid lahendusi,

mis ütleb, et komisjoni või fraktsiooni esimees või aseesimees saab nõuda vaheaega kuni kümme minutit enne hääletamist, ja see seaduse[säte] ei räägi sellest, kas seda saab nõuda opositsioonierakond või koalitsioonierakond. Mõnikord võib-olla ollakse mõlemas kohas, ühe jalaga siin, teise jalaga seal. Kert Kingo, protseduuriline küsimus, palun! Ma tänan veel kord võimaluse eest! Ma ei pea õigeks seda viidet, et on võimalik küsida kümme minutit. Selleks, et kümneminutilist pausi võtta, on ju vaja muudatusettepanekut. Me ei räägi hetkel ka muudatusettepanekutest, mis jäävad kümne piiridesse või isegi saja piiridesse. Me räägime muudatusettepanekutest, mida on kokku siin saalis arutlusel 1191. Seda nimetatakse obstruktsiooniks, see peaks meile nüüd selge olema.

Ja nüüd me jõuamegi selle juurde, mis on põhiiva. Loen Vikipeediast, et obstruktsioon on parlamendi töö sihilik ja kunstlik takistamine opositsiooni poolt. Meil on olukord, et valitsuses ei ole enam kahte erakonda, vaid on ainult üks erakond, Reformierakond, ja siinsamas saalis see Reformierakond, kes ise on võimul, teeb obstruktsiooni. Aga see on vastuolus obstruktsiooni mõttega, mida me igalt poolt välja loeme: obstruktsiooni saab teha opositsioonierakond kas isikute rühma või erakonna vastu, kes on võimul.

Ma ütlesin, et poliitika on dünaamiline, ja keegi ütles, et see on nagu jokk-skeem. Aga hetkel juriidiliselt saab vaheaega võtta iga fraktsioon, kui seda palub esimees või tema aseesimees. Erkki Keldo on minu teada Reformierakonna fraktsiooni aseesimees. Aga mõte, mida te räägite, Kert Kingo, nii on olnud. Ma olen sellega päri, see on nii olnud. Aga öelda, et nad sellepärast ei saa [vaheaega] võtta – seadus seda kitsendust ei tee.

Aga kui nii kindla teadmisega öeldi, et ei ole kasutatud eksperte, siis milliseid eksperte on kasutatud just nende kvantitatiivsete muudatusettepanekute puhul?

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Tasapisi, nii‑öelda dünaamiliselt oleme nüüd liikunud teie algatatud mõttega sellisesse suunda, et teie arvamus hakkab tasapisi ühtima Kert Kingo selgitusega. Ehk siis ma saan väita seda, et te kasutate praegu teleoloogilist tõlgendamist, mis tähendab seda, et te püüate õigusakti mõtet tutvustada selle vastuvõtmise eesmärgi ja autorite kavatsuste kaudu. Põhimõtteliselt seda kasutatakse ka ühe allikana, sedasama seaduse preambulit.Küsimus preambulit.Küsimus on selles, mida meie praegu siin teeme. Me üritame tõlgendada õigusteaduse mõttes selle õigusakti vajalikkust ja põhjendatust. Ja siin me oleme ikkagi olukorras, kus me oleme kahe vahel, kas on nii või teisiti. Aga selleks, et seda abstraktset õigusnormi rakendada konkreetsete eluliste asjaoludega sidumisel, peab õiguse rakendaja endale selgeks tegema selle õigusnormi sisu ja mõtte. Ja vaat siin me olemegi praegu natukene erinevas olukorras. Me ei saa seda küsimust lahendada siinsamas saalis, eriti peale seda, kui te andsite Kert Kingo tõlgendusele omapoolse mõtte kaudu tuge taha. Saate aru? Te tunnistasite teleoloogilise tõlgendamise mõttes, et Kert Kingol on õigus, aga samas ütlete, et ei saa. Nii et kui te põhjendate, et Kert Kingol on õigus, ja siis äkki ei saa, siis öelge, miks selline vastuoluline selgitamine.

See, et üks on praktika hetkel, vähemalt mina olen lähtunud sellest, mis on kirjas – mis on kirjas ka kommenteeritud väljaandes. Teiseks on kaks erinevat teemat: üks on obstruktsioon ja teine on vaheaja võtmine. Neid on võimalik ka eraldi käsitleda. Kümneminutilist vaheaega on võimalik võtta ka ilma selleta, et peaks olema tuhandeid muudatusettepanekuid. Kümme minutit vaheaega on võimalik võtta ka ainult ühe muudatusettepaneku korral. Järelikult on see kümme minutit täiesti eraldiseisev. Seda ei saa minu hinnangul tõlgendada niimoodi, et kuna kümneminutilise vaheaja võtmise õigus on igaühel, siis obstruktsiooni ajal kehtib see samuti, kui seadus ei näe ette, et obstruktsiooni on õigus teha ka

vastu tehakse obstruktsiooni. Ma veel kord rõhutan, et see kümme minutit vaheaega ei ole eraldiseisev, sest hetkel me oleme ikkagi määratlenud ja ka reeglite järgi paistab nii olevat, [et meil] on obstruktsioon. Nii et peaks kehtima see paragrahv, mis käsitleb obstruktsiooni, ja seal ei ole koalitsioonierakonda sees. Aitäh!

"Riigikogu istungid toimuvad Tallinnas Toompea lossi istungisaalis, kui Riigikogu esimees kaalukate põhjuste olemasolu korral ei määra teist istungi toimumise kohta."

olge head ja aidake mind! Kalle Grünthalil on protseduuriline küsimus. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma lähen praegu sellest teemast välja ja tulen ikkagi tõlgendamise juurde.

tähenduse kindlakstegemisel tuleb arvesse võtta kõiki asjassepuutuvaid õigusakti norme, mitte ainult seda, mida soovitakse tõlgendada. Seaduses defineeritud mõistele võib olla tehtud täpsustusi‑kitsendusi muudeski normides. Nii et selles osas me ei saa olla kinni ainult ühes normis. Te ei ole minu hinnangul praegu seda süsteemset tõlgendamist kasutanud, kuigi olete teinud edusamme teleoloogilise tõlgendamise suunas, andnud Kert Kingole õiguse. Aga nüüd ma sooviksin ka süstemaatilise tõlgendamise osas saada sama tulemust. Aitäh!

Kahju, ma tahaksin teiega edasi debateerida, aga meil on siin oma vahetuskorrad. Võib-olla tulevad nüüd uued ja värsked mõtted. Protseduuriline küsimus, Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea esimees! Mul on protseduuriline küsimus seoses sellega, et kui me oleme nüüd teada saanud, et tööandjal

tööandja soovi tõsiselt?

Ma loodan, et te olete seda diskussiooni siin jälginud. Teil on kindlasti väga kindel arvamus ja veendumus selles asjas kujundatud ja mul on väga hea meel, et ma saan seda teie käest küsida.

Olge hea ja öelge meile üheselt, kas meil on täna siin saalis tavapärane hääletus või on meil siin obstruktsioon. Siis jääb teie vastutusele ära sõnastada ajaloo huvides, mis meil täna siin toimub, ja siis me saame võib-olla punkti panna ja edasi minna. Aga siis jääb see otsus teie vastutusele, sest me oleme enne diskuteerinud, mis on obstruktsioon ja mis on hääletamine. Kas obstruktsiooni saab teha ainult opositsioon või saab seda teha ka keegi teine? Kelle vastu see on, kas on valitsuse vastu või lihtsalt mingi rühma vastu? Ja sellisel juhul palun sõnastage, kas meil on täna tavapärane hääletus üle tuhande muudatusettepanekuga või on meil obstruktsioon? Aitäh, Aitäh selle küsimuse eest! Mina saan lähtuda kodu- ja töökorra seadusest. Kodu- ja töökorra seadus ütleb, et praegu me hääletame muudatusettepanekuid, nii lihtne see ongi. Me oleme jõudnud muudatusettepaneku nr 72 hääletamiseni ja loodetavasti saame selle kohe ka läbi viia. Erkki Keldo, palun! Aitäh! Reformierakonna fraktsiooni nimel palun seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne hääletamist palun kümme minutit vaheaega. Vaheaeg kümme minutit.V

Tulemusega poolt 18, vastu 40, ettepanek ei leidnud toetust. Liigume edasi 73. muudatusettepanekuni, mille on esitanud Sulev Kannimäe. Erkki Keldo, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun seda muudatusettepanekut Reformierakonna fraktsiooni nimel hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega. Aitäh, lugupeetud

Head kolleegid, panen hääletusele 73. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 17, vastu 42, ei leidnud ettepanek toetust. Oleme jõudnud 74. muudatusettepanekuni, mille on teinud Sulev Kannimäe. Erkki Keldo, palun! Aitäh! Palun seda muudatusettepanekut Reformierakonna fraktsiooni nimel hääletada, aga enne hääletamist palun ka kümme minutit vaheaega. Vaheaeg kümme minutit ... Härra Ratas. Vabandust! Ei ole veel vaheaega. Härra Ratas. Protseduuriline küsimus. Hea juhataja, ega teil ei ole infot mingi teise ettepaneku kohta vaheaja pikkuse suhtes mõnest teisest fraktsioonist? Ega ei ole tulnud konkureerivat ettepanekut? Praegu

siis vähem ei saa ja rohkem ka ei saa. Vaheaeg kümme

Tulemusega poolt 15 ja vastu 41, ettepanek ei leidnud toetust.Liigume edasi 75. ettepaneku juurde, mille on esitanud Sulev Kannimäe. Erkki Keldo, Aitäh, hea juhataja! Palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne palun kümme minutit vaheaega. Vaheaeg ... Ei, siiski, härra Ratas!

Aitäh! Ei oska, aga võib-olla me suudame kahe peale selle välja selgitada. Otsime teie fraktsiooni esimehe üles ja küsime, kuidas keskfraktsioonil on. Vaheaeg kümme minutit.V

panen hääletusele 75. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt 17, vastu 38. Ettepanek ei leidnud toetust.Liigume edasi 76. muudatusettepaneku juurde, mille on esitanud Sulev Kannimäe. Jaanus Karilaid, palun! Paluks enne hääletamist kaheksa minutit vaheaega. Ja Erkki Keldo, palun!

saa. Korrutada ka ei saa. Jääb kümme minutit vaheaeg. Palun, kümme minutit vaheaeg.

Suur tänu, lugupeetud eesistuja! Ma sooviksin seda muudatusettepanekut Reformierakonna fraktsiooni poolt hääletada ja enne seda võtta kümme minutit vaheaega. Vaheaeg kümme minutit.V

Head kolleegid, panen hääletusele 77. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt 19, vastu 39. Ettepanek ei leidnud toetust.Liigume edasi 78. muudatusettepanekuni, mille on esitanud Erkki Keldo. Heidy Purga, palun! Suur tänu, lugupeetud Hanno Pevkur! Ma soovin selle muudatusettepaneku Reformierakonna fraktsiooni nimel hääletusele panna ja ühtlasi võtan kümme minutit vaheaega. Suur

Head kolleegid, panen hääletusele 78. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt 19, vastu 39. Ettepanek ei leidnud toetust.Liigume edasi. 79. muudatusettepanek, selle on esitanud Sulev Kannimäe. Heidy Purga, palun! Suur tänu, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Ma sooviksin Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada ning enne seda võtta kümme minutit vaheaega. Vaheaeg kümme minutit.V

Head kolleegid, panen hääletusele 79. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt 20, vastu 37. Ettepanek ei leidnud toetust.80. muudatusettepanek on esitatud Toomas Järveoja poolt. Heidy Purga, palun! Suur tänu, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Ma paluksin seda muudatusettepanekut Reformierakonna fraktsiooni poolt hääletada ning enne seda võtaksin kümme minutit vaheaega. Vaheaeg kümme minutit.V

Tulemusega poolt 18, vastu 37, ei leidnud ettepanek toetust.Liigume edasi 81. muudatusettepanekuni, mille on esitanud Toomas Järveoja, Tiiu Aro ja Valdo Randpere. Heidy Purga, palun! Suur aitäh, lugupeetud aseesimees Hanno Pevkur! Ma sooviksin seda muudatusettepanekut Reformierakonna fraktsiooni poolt hääletusele panna ning ühtlasi võtan kümme minutit vaheaega. Vaheaeg kümme minutit.V

siis on kõik korrektne. Oleme jõudnud 81. muudatusettepaneku hääletuseni, panen teie ette hääletusele 81. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt 16, vastu 41. Ettepanek ei leidnud toetust.Liigume edasi 82. muudatusettepanekuni. Selle on esitanud Toomas Järveoja, Jüri Jaanson ja Timo Suslov. Heidy Purga, palun! Ma tänan, lugupeetud eesistuja! Sooviksin seda muudatusettepanekut Reformierakonna fraktsiooni poolt hääletusele panna ning ühtlasi võtan kümme minutit vaheaega. Ma tänan,

Head kolleegid, Reformierakonna fraktsiooni võetud vaheaeg on lõppenud. Rõõm on näha, et meie tööind ei ole raugenud. Panen hääletusele 82. muudatusettepaneku ja selle on jätnud juhtivkomisjon arvestamata. Esitajateks Toomas Järveoja, Jüri Jaanson ja Timo Suslov. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Seda muudatusettepanekut pooldab 17 saadikut, vastu oli 40, erapooletuid ei ole. Muudatusettepanek ei leidnud toetust.83. muudatusettepanek, esitajad Heidy Purga, Timo Suslov ja Mati Raidma, juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Heidy Purga, palun! Suur tänu, lugupeetud aseesimees! Ma paluksin seda muudatusettepanekut Reformierakonna fraktsiooni poolt hääletada ning enne seda võtaksin ka kümme minutit vaheaega. Jaa, kümneminutiline vaheaeg, palun!V

Jätkame istungit 83. muudatusettepanekuga. Esitajad Purga, Suslov ja Raidma, juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Me peame seda hääletama. Palun võtta seisukoht!

Suur tänu, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Ma palun seda muudatusettepanekut Reformierakonna fraktsiooni nimel hääletada ning ühtlasi võtan enne seda kümme minutit vaheaega. Suur tänu, lugupeetud

84. muudatusettepanek, esitajad Heidy Purga ja Vilja Toomast, juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Reformierakonna fraktsioon palus seda hääletada. Palun võtta seisukoht!

Seda ettepanekut toetab 17 saadikut, vastu on 38, erapooletuid 0. Ettepanek ei leidnud toetust.85. muudatusettepanek,

Seda ettepanekut pooldab 16 saadikut, vastu on 36. Ettepanek ei leidnud toetust.Läheme edasi 86. muudatusettepaneku juurde, esitajad Valdo Randpere ja Erkki Keldo ning juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Heidy Purga, palun! Suur tänu, lugupeetud Riigikogu aseesimees Martin Helme! Ma soovin selle muudatusettepaneku Reformierakonna fraktsiooni nimel hääletusele panna ja ühtlasi võtaksin kümme minutit vaheaega. Teeme kümneminutilise vaheaja. Palun!V

Head kolleegid, oleme 86. muudatusettepaneku juures. Reformierakond on palunud seda hääletada. Muudatusettepaneku esitajad on Valdo Randpere ja Erkki Keldo, juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Suur aitäh, lugupeetud Martin Helme! Ma paluksin Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada ning enne seda võtaksin kümme minutit vaheaega. Teeme kümneminutilise vaheaja.V

87. muudatusettepanek, esitajad Valdo Randpere ja Toomas Kivimägi, juhtivkomisjon jätnud arvestamata. Reformierakond palus hääletada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Muudatusettepaneku poolt on 18, vastu 37. Ettepanek ei leidnud toetust. 88. muudatusettepanek, esitajad Valdo Randpere ja Kristen Michal, juhtivkomisjon jätnud arvestamata. Heidy Purga, palun!

88. muudatusettepanek, esitajad Valdo Randpere ja Kristen Michal, juhtivkomisjon jätnud arvestamata. Reformierakond palus seda hääletada, nii et palun teil hääletada ja võtta seisukoht.

Ettepaneku poolt 19, vastu 33, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. 89. muudatusettepanek, esitajad Valdo Randpere ja Mati Raidma, juhtivkomisjon jätnud arvestamata. Heidy Purga, palun!

Muudatusettepanek nr 89, esitatud Valdo Randpere ja Mati Raidma poolt. Juhtivkomisjon ei ole seda arvestanud ja paneme selle nüüd hääletusele. Palun võtta seisukoht!

Seda ettepanekut pooldab 17, vastu on 37, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. 90. muudatusettepanek – vau, kui kaugel me oleme! Ettepaneku esitajad on Valdo Randpere ja Andrus Seeme, juhtivkomisjon jätnud arvestamata. Heidy Purga, palun! Suur aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees Martin Helme, sõna andmast! Ma võtaksin kümme minutit vaheaega ja peale seda paluksin seda muudatusettepanekut Reformierakonna fraktsiooni nimel hääletada. Jaa, kõigepealt hääletussoov ja siis vaheajasoov. Teeme nii, kümme minutit vaheaega.

Ma pakuks uuesti sõna Heidy Purgale. Kas te soovite täpsustada, mis järjekorras te asju tahate teha? Suur tänu, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Ma paluksin seda muudatusettepanekut Reformierakonna fraktsiooni nimel hääletada, aga enne seda võtaksin vaheaja. Suur Täpselt nii, seda saab teha. Vaheaeg kümme minutit.

Nii, meie töökas kollektiiv on 90. muudatusettepaneku juures. Selle esitajad on Randpere ja Seeme, juhtivkomisjon ei ole seda arvestanud. Reformierakonna fraktsioon palus hääletust. Palun teie seisukohta!

Ettepanekut pooldab 18, vastu on 35. Ettepanek ei leidnud toetust.91. muudatusettepanek, esitajad Timo Suslov ja Ivi Eenmaa, juhtivkomisjon on jätnud arvestamata. Heidy Purga, palun! Suur tänu, lugupeetud eesistuja! Ma paluksin seda muudatusettepanekut Reformierakonna fraktsiooni nimel hääletada, aga enne seda võtaksin kümme minutit vaheaega. Aitäh! Juhin tähelepanu, et me peaksime [ütlema] mitte "paluks tegema", vaid "palun tegema". Aga hea küll, teeme kümneminutilise vaheaja.V

Kas on võimalik ühte ja sama parandusettepanekut dubleerida lõputu arv kordi ja panna erinevaid numbreid? Kolleeg Võrklaeval on näiteks

Kas võib teha lõputult täpselt sama sõnastusega parandusettepanekuid, nii et ainult numbrid erinevad? Siis ei ole ju sama, kui number erineb.

Kui me jõuame nendeni ja need on ühesugused, siis võib alustada arutelu selle üle, et me juba seda hääletasime ja rohkem hääletama ei pea. Oli arusaadav? Väga hea! Aga siis läheme hääletuse juurde. Muudatusettepanek nr 91.

Seda muudatusettepanekut pooldas 14, vastu oli 39, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Muudatusettepanek nr 92, esitajad Timo Suslov ja Toomas Järveoja, juhtivkomisjon ei ole seda arvestanud. Heidy Purga, palun! Suur tänu, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Ma palun Reformierakonna fraktsiooni nimel seda muudatusettepanekut hääletada ja enne seda võtan kümme minutit vaheaega. Teeme kümneminutilise vaheaja.V

Uurides neid suurepäraseid ettepanekuid, leidsin ma näiteks üheksa ettepanekut, numbriga 526–534, millele on alla kirjutanud keegi Alender, samamoodi nagu

Või kas on tegemist üldse Yoko Alenderiga, äkki on see keegi teine Alender?

aga trükiversioonis tõesti võib juhtuda, et on ainult perekonnanimi. Ma usun, et me saame sellega hakkama, see ei ole nii suur probleem. Helmed tulevad ka appi, saab küsida, kes on teinud selle, ja vaevalt nad hakkavad siin mingit vingerpussi mängima. Kalle Grünthal, palun, protseduuriline küsimus! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma arvan, et meie vahel puudub vaidlus selles küsimuses, et meie oleme seadusandjad. Meil puudub vaidlus ka selles küsimuses, et me seaduste ja muude õigusaktide täitmisel oleksime absoluutselt täpsed ja teistele eeskujuks. Ma arvan, et siin meil üldse mingit vaidlusmomenti ei teki. Aga see teema, mille kolleeg Ernits tõstatas, et alla on kirjutatud ainult minu hinnangul ei saa me selle küsimusega niimoodi edasi minna, nagu teie praegu välja pakute, hea Ratas, Jüri. Küsimus on selles, et meil on olemas Riigikogus menetletavate eelnõude normitehnika eeskiri, ja kui on olemas eeskiri, siis me peame käituma selle eeskirja sätete kohaselt, mitte tegema omaloomingut ja paigutama siia meie heade kolleegide ette I, II või III. Nii me ei saa teha. Kui on eeskirjad, siis me peame eeskirju täitma. Seetõttu on tegemist praagiga, mis tuleb siit välja visata, üle laua puldist alla [heita], ja teha komisjonile peapesu selle eest, et nad ei ole täitnud oma kohustusi vastutustundlikult. Ma arvan, et selleks on täielik õigus. Mis on teie arvamus selle kohta? Ärme lähme nagu päris sellist [teed], et oh, me kuidagi saame hakkama. Ei saa! Niimoodi ei saa teha, kui normitehnika eeskiri ütleb teistmoodi.

Aitäh! Ei, selle kohta kodu- ja töökord ei ütle midagi. Jaa, tõsi on see, te ise ju kirjeldasite seda inimlikku palvet, mida komisjoni ametnikud ütlevad, et kui vähegi võimalik, palun saatke [dokument] elektrooniliselt, nii on kergem.

selle eelnõu puhul on neid päris palju, üle tuhande. Ma arvan, et see on sihuke inimlik aspekt. Ma ei saa öelda, et keegi piinab kedagi. Seda ma küll, nagu laulusõnadki ütlevad, ei usu, et see nii on. Peeter Ernits, palun, protseduuriline küsimus! Lugupeetud Riigikogu esimees! Nagu ma aru saan, võib edaspidi eelnõudele ja parandusettepanekutele tõesti alla kirjutada kas

Hea ametikaaslane! Ma pean tunnistama, et ma ei ole konkreetselt neid ettepanekuid vaadanud.

ettepaneku juures. Aga kui on identsed ettepanekud, eks siis tuleb nendele korraks pilk peale visata. Me kirjutasime numbrid üles ja tegeleme sellega. Kui me jõuame sinnani, siis tuleb muidugi vaadata, et mis neid identseid ettepanekuid siin mitu korda hääletame. Kalle Grünthal, Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ilmselgelt, härra Jüri Ratas, te väärite seda ametikohta, kus te praegu istute, sest tänu teile me saime teada üliolulise info selle kohta, et digitaalselt esitatud muudatusettepanekud erinevad paberkandjatel esitatud muudatusettepanekutest. See tähendab seda,

täiesti vabalt toodame, kordumist ja jätkumist, oleks tegelikult vaja võtta kolmetunnine vaheaeg ning võrrelda üle elektroonilisel kujul ja paberkandjal [esitatu] samasus, sest ei saa olla niimoodi, et ühel on üks tekst ja teisel on teine tekst. See ettepanek, muuseas, ei ole ainult minu oma, mitmed Riigikogu liikmed on juhtinud tähelepanu, et siin on väga tõsine normitehniline puudus. Ma tõesti palun teid, teeme ühe kolmetunnise vaheaja

juhtivkomisjonil ja ametkonnal kergem neid ettepanekuid fikseerida, kui need on esitatud elektrooniliselt, nagu rääkis hea ametikaaslane Tarmo Kruusimäe oma kogemusest. Ametkond ikka palub, et kui vähegi võimalik, saatke need palun digitaalselt.

ma ei usu, et keegi hobusega neljandale korrusele hakkas neid muudatusettepanekuid viima. Kas palju on näiteks 500? Et me teaksime ka saadikutena, et kui me teeme üle 500 muudatusettepaneku, siis me võime lohakamalt

ning mis on omavahel sisuliselt seotud, kantakse muudatusettepanekute loetellu ühe ettepanekuna ja siis hääletataksegi seda ühte, mitte kõiki neid eraldi. Nii et siin saalis menetluse käigus me ilmselt saaks juhataja heal tahtel ja eestvedamisel vaadata need tuhanded

tahaksin teile meenutada möödunud aasta kevadet. Siis ei olnud obstruktsiooni, küll aga oli ühe kolmapäeva peale kuhjunud meeletu hunnik eelnõusid. Siis juhtus selline huvitav asi, et arutasime ühte seaduseelnõu keset ööd kuskil kahest kuni neljani, ja minu meelest Peeter Ernits võttis selle kokku väga tabava lausega, et kuramust, väljas on kesköö ja suur koroonakriis ja meie arutame siin juba kolmandat tundi koerte kiibistamist.

ametikaaslased ja ka juhtivkomisjoni ametnikud juba tegelevad selle küsimusega, et vaadata need muudatusettepanekud üle. Me tuleme selle lahendusega nii ruttu kui võimalik.

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Siin on hästi palju küsimusi muudatusettepanekute kohta, et kas need on ühesugused ja kas neid on piisavalt kaitstud ja kas need on normitehniliselt korrektsed. Ma julgen arvata, et need, mis ma ise esitasin, on küll erinevad. Aga küsimus on tegelikult laiem: kas kõik need küsimused oleks olemata, kui sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka oleks võtnud vaevaks neid muudatusettepanekuid komisjonis sisuliselt arutada

"§2. Seaduse jõustumine. Käesolev seadus jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril."" Esitaja Mart Võrklaev, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata.

kolleeg Mart Võrklaev süüdistas sotsiaalkomisjoni esinaist selles, et ta ei ole oma tööd teinud korrektselt ja sellepärast me olemegi olukorras, kus me oleme. Äkki Äkki te annaksite sellele asjale teisipidi [vaate] või ma ise pakun seda teisipidi vaadet. Äkki te annaksite hinnangu, et äkki peaks hoopis Riigikogu liikme töö hea tava juurde kuuluma see, et ta ise teeb oma tööd võimalikult korrektselt, nii et kui ta esitab oma muudatusettepanekud, siis on need juba eelnevalt vormistatud täiesti õigesti, korrektselt. Ma mäletan, et kui meie fraktsioon tegi siin ühe seaduseelnõu kohta muudatusettepanekuid, siis komisjonis

küll ei nõustu reformierakondlaste süüdistustega komisjoni esimehe suunal ja isegi mitte komisjoni ametnike suunal,

Tänan, hea esimees! Me saime Mart Võrklaeva käest teada, et kuna sotsiaalkomisjonis ei olnud võimalust

te hakkate seda seadus[eelnõu] menetlema, siis me alustame juntimist. Kas mu viide on selles suhtes korrektne?

et mis siis saab. et seda absurdset olukorda ei tekiks. Me saame ju aru, et üks tulemus on pluss ja teine on miinus. Kokku tuleb see, mis viimasena tuli. Nii on.

puudub igasugune seletus. Ma loen seda kollast raamatut, siin on selges eesti keeles öeldud: "Muudatusettepaneku esitaja lisab ka selgituse, kus põhjendab ja avab esitatud ettepaneku eesmärgi ja sisu." Aga siin ei ole ühte, teist ega kolmandat – jutt on praegu parandusettepanekust nr 93. Vaatame edasi. Nüüd tuleb kolleeg Eenmaa, õnneks on ta märkinud, et tema eesnimi on Ivi.

"Muudetakse lapsetoetuse suurust." Aga kui lugeda seda kollast raamatut, siin on selgelt öeldud, et on vaja rääkida, mis on asja sisu ja eesmärk.

Mis te arvate, hea juhataja, kas selliseid parandusettepanekuid – tunnistan, et mõned on isegi korrektsed, mida ma olen avastanud –, sellist vigaste pruutide paraadi peab hääletama?

Ma arvan, et me oleme ka eelnevalt hääletanud muudatusettepanekuid, kus ei ole seda selgitust. Te tõite välja Ivi Eenmaa.

petmist, nagu praegusel juhul on ilmselgelt tuvastatud, siis sellisel juhul kaasnevad ka sanktsioonid, mida peab isik, kes on pettuse toime pannud, kandma. Asjaloo teeb raskemaks see, et kolleeg Mart Võrklaeva käitumises on tegelikult tahtluse moment. Me ei saa siin rääkida nii‑öelda juhuslikust eksimusest, vaid meil on tahtlus: tahtlus petta

tegema põhjaliku inventuuri ja välja arvama kõik need eelnõud, mis sisaldavad petmise tunnuseid. Ma tänan! Kõigepealt minu tähelepanek.

Jah, nii on see asi. Mart Võrklaev, protseduuriline küsimus!

et sellest probleemist üle saada, või millised on võimalused, et seda debatti komisjonis jätkata? Reformierakonna poolt oleme korduvalt viidanud, et debatt komisjonis jäi kahjuks ära, see on kodukorravastane, ja nüüd on need probleemid siin saalis. Äkki oskab komisjoni esimees vastata, mis need lahendused on?

Lugupeetud istungi juhataja!

Aitäh! Mind on jälle teistmoodi õpetatud, et kui on "võtaks", siis on kaks võimalust: sa kas võtad või ei võta. Mind on nii õpetatud. Aga me saime Mart Võrklaevaga selle asja korda. oli ilusti konkreetne, nii et ma sain täiesti aru, et ta soovib vaheaega võtta, ja ta võttis selle ja selle vaheaja Reformierakonna fraktsioon ka sai. Meie saime kümme minutit mõtiskleda 95. muudatusettepaneku üle ja nüüd

Me liigume mõnusas tempos kesköö poole. Aga kui ma vaatan, mis meil ees seisab – üle saja me jõuame –, siis [näen, et] neid vigaseid pruute on siin rohkem kui mittevigaseid.

Siin tuleb varsti kolleeg Kivimäe soolo, kus ta iga parandusettepanekuga vahetab partnereid. Kõikide puhul nad alluvad talle, ainult kolleeg Järveoja

ükskõik millise eelnõu puhul. Aitäh! Aitäh! Kõigepealt see mure,

Kümne aastaga on tulnud juurde kogemusi ja teadmisi. No ma usun, et me võiks tõsiselt mõelda, kas ei võiks teha nüüd uut ja täiendatud kommenteeritud väljaannet. See on võib-olla järgmise koosseisu

"Juhtivkomisjon koostab eelnõu teiseks lugemiseks eelnõule esitatud muudatusettepanekute loetelu, mis sisaldab eelnõu sätete järjekorras muudatusettepaneku sõnastust, esitaja nime ning juhtivkomisjoni otsust."

Aga mina juhindun ainult Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusest, § 83 lõige 2 ütleb hoopis teistsuguse formuleeringu ja nimelt sellise: "Enne hääletamist võib [...] aseesimees või fraktsiooni esimees nõuda kuni 10‑minutist vaheaega."

Lugupeetud istungi juhataja! Reformierakonna fraktsiooni nimel palun seda muudatusettepanekut hääletada ja lisaks palun ka kümme minutit vaheaega. Aitäh! Vaheaeg kümme

Poolt 2, vastu 30, erapooletuid ei ole. Ettepanek toetust ei leidnud. 97. muudatusettepaneku on esitanud Ivi Eenmaa, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Mart Võrklaev!

Lugupeetud istungi juhataja! Reformierakonna nimel palun seda muudatusettepanekut hääletada ja palun ka kümme minutit vaheaega. Aitäh! Vaheaeg kümme minutit.V

Nii, head kolleegid, mul oleks olnud soov panna 99. muudatusettepanek hääletusele, aga Siim Pohlakul on tekkinud vahepeal küsimus. Palun!

Võrklaeva enam saalis ei ole. Eelmisel hääletusel sai Reformi ettepanek täpselt ühe poolthääle. Ma küsin puhttehniliselt, kas ta võiks jätta kirjaliku sooviavalduse, et tahame hääletada ja tahame vaheaega, ning ise koju ära minna. Aitäh! Vastus on ei.

No nii. On väike murdepunkt, tuleb muudatusettepanek nr 100, jõudsime kolmekohaliste numbriteni. Selle on esitanud Jüri Jaanson ja Erkki Keldo. Mart Võrklaev, palun!

Head kolleegid, on aeg hääletada. Panen hääletusele 100. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Härra Ernits!

tuleb muudatusettepanek nr 101, selle on esitanud Jüri Jaanson ja Margit Sutrop. Mart Võrklaev, palun! Istungi juhataja! Reformierakonna fraktsiooni nimel palun seda muudatusettepanekut hääletada ja palun ka kümme minutit vaheaega. Asi selge. Kümme minutit vaheaeg. Jätkame 23.30.V

Head kolleegid! 101. muudatusettepanek. Panen selle hääletusele.

102. muudatusettepanek, esitanud Toomas Kivimägi ja Annely Akkermann. Mart Võrklaev, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Reformierakonna fraktsiooni nimel palun seda muudatusettepanekut hääletada ja enne seda palun ka kümme minutit vaheaega. Enne, kui me läheme vaheajale, on Peeter Ernitsal soov midagi täpsustada. Palun! Hea juhataja! Mul on selline protseduuriline küsimus. Läheneme järgmisele kümnele minutile ja me oleme saja parandusettepanekuga raisanud juba 16,6 tundi. Mu küsimus teile: kas selline ajaraiskamine on olnud mõttekas? Tänan küsimast! See ei ole protseduuriline küsimus. Aga kui te soovite edasi arvutada, siis keskmine tempo on praegu olnud umbes viis ettepanekut tunnis. Nii, vaheaeg kümme minutit.V

Poolt 2, vastu 26. Ettepanek ei leidnud toetust. 103. muudatusettepanek, esitanud Toomas Kivimägi ja Ivi Eenmaa. Mart Võrklaev, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Reformierakonna nimel palun seda muudatusettepanekut hääletada ja palun ka kümme minutit vaheaega. Aitäh! Vaheaeg kümme minutit.V